на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на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

поканете колегите си от мнозинството в залата, защото правя процедура за допуск до пленарната зала на господин Станислав Станчев – заместник-председател на ДАНС, и господин Петър Тодоров – експерт в дирекция „Финансово разузнаване“.

Госпожо Александрова, намирате се в залата на Народното събрание. Не използвайте такъв език, много Ви моля – нецензурни думи в пленарната зала!

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното искане за допуск на господата Станислав Станчев и Петър Тодоров. За колегите,

За колегите, които влизат, гласуваме допуск.

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря. „ДОКЛАД за първо гласуване относно обсъждане и гласуване в Комисията на Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН

подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН, № 47-202-02-12, внесен от Министерския съвет на 8 април 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 5 май 2022 г., Комисията разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха: господин Пламен Тончев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, госпожа Цветелина Стоянова директор на дирекция „Финансово разузнаване“, и госпожа Таня Митева-Каракаш – директор на дирекция „Правно нормативна дейност“. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от представителите на ДАНС. Те отбелязаха, че чрез въвеждането на софтуерния продукт ООН goAML ще се подобри интегритетът на финансовата система и устойчивостта ѝ по отношение на заплахи, свързани с използването ѝ за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, а това ще допринесе за ускоряване на процеса по получаване, съхраняване, проучване, анализиране и разкриване на информация, получена по реда и при условията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Проектът на Стандартното споразумение предвижда заплащането на годишни такси за поддръжка на софтуерния продукт goAML, които включват конфигурирането на продукта към нуждите на финансово разузнавателното звено на Република България, неговото обслужване и поддръжка след въвеждането му в експлоатация, както и осигуряването на обучение на крайните потребители. Споразумението подлежи на ратифициране на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България. От членовете на Комисията участие в обсъждането по финансовата рамка на Законопроекта взеха народните представители Десислава Атанасова, Николай Радулов, Христо Терзийски, Светлин Стоянов и Николай Дренчев. В хода на дискусията бе посочено, че таксата за първата година е на стойност 145 400 американски долара и включва инсталация и поддръжка на продукта. Таксата за поддръжка за следващите две години е в размер 58 600 американски долара годишно. Финансирането на годишните такси за въвеждане и поддръжка е осигурено по Проект с бенефициент ДАНС, осъществен по Договор от 2017 г., с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз, а заплащането е предвидено за периода 2021 – 2027 г. Предлага се на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България текстът на Стандартното споразумение да не се обнародва в „Държавен вестник“. Въз основа на проведеното обсъждане и след последвалото гласуване Комисията с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за

на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя следното процедурно предложение: предлагам Ви Проект на закон за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“

Благодаря Ви, господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН, № 47-202-02-12, внесен от Министерския съвет на 8 април 2022 г. На редовно заседание, проведено на 20 април 2022 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН,

882 на Министерския съвет от 3 декември 2020 г., като председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ е упълномощен да води преговорите и да подпише Споразумението при условията за последваща ратификация. Очакван резултат от Споразумението е внедряването на ефективно функционираща специализирана софтуерна система. Тя ще допринесе за ускоряване на процеса по получаване, съхраняване, проучване, анализиране и разкриване на информация, получена по реда и при условията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Стандартното споразумение предвижда заплащането на годишни такси за поддръжка на софтуерния продукт goAML, които включват конфигурирането на продукта към нуждите на финансово разузнавателното звено на Република България, неговото обслужване и поддръжка след въвеждането му в експлоатация, както и осигуряването на обучение на крайните потребители. Таксата за първата година е на стойност 145 400 американски долара и включва инсталация и поддръжка на продукта. Таксата за поддръжка за следващите две години е в размер 58 600 американски долара годишно. Финансирането на годишните такси за въвеждане и поддръжка е осигурено по Проект BG65ISNP001-5.011-0004 с наименование „Въвеждане на специализиран софтуер за анализ на финансово разузнавателна информация“ с бенефициент Държавна агенция „Национална сигурност“, осъществен по Договор с № 812108-82 от от 11 октомври 2017 г., с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Предвидено е последващото заплащане на годишни такси за поддръжка да се осигури в рамките на Националната програма по Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2021 – 2027 г. Споразумението подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание на чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за за Службата по наркотиците и престъпността на ООН, № 47 202 02 12, внесен от Министерския съвет на 8 април 2022 г.“

за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г.

проведено на 12 май 2022 г., Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН

на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН, № 47-202-02-12, внесен от Министерския съвет на 8 април 2022 г. Законопроектът беше представен от господин Станислав Станчев – заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. На заседанието присъстваха: госпожа Цветелина Стоянова – директор на дирекция „Финансово разузнаване“, и госпожа Иванка Мендова – началник сектор в дирекция „Правно-нормативна дейност“. Проектът на Стандартно споразумение предвижда заплащането на годишни такси за поддръжка на софтуерния продукт goAML, които включват конфигурирането на продукта към нуждите на финансово-разузнавателното звено на Република България, неговото обслужване и поддръжка след въвеждането му в експлоатация, както и осигуряването на обучение на крайните потребители. Проектът на Стандартно споразумение е одобрен като основа за водене на преговори с Решение

Споразумението е подписано на 9 декември 2020 г. от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. от директора на Службата по наркотиците и престъпността на ООН. Предвидената такса за първата година е на стойност 145 400 американски долара и включва въвеждане и поддръжка на продукта. Таксата за поддръжка за следващите две години е в размер 58 600 американски долара годишно. Предвид обстоятелството, че Стандартното споразумение съдържа клаузи за арбитражно уреждане на евентуални спорове при невъзможност за постигане на взаимно съгласие в Решение № № 882 на Министерския съвет от 3 декември 2020 г. е предвидено Споразумението да бъде подписано при условията за последваща ратификация

на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН, № Благодаря Ви, госпожо Димитрушева. Откривам дискусията, колеги. За изказване ли, госпожо Михайлова? За декларация – заповядайте, имате думата.

Уважаеми господин Председател, колеги! Вчера Европейската комисия отново уведоми държавите членки, че компаниите могат да продължат да плащат за руски газ, без да нарушават санкциите на Европейския съюз срещу Санкциите не пречат на компаниите да откриват сметки в определена банка, включително „Газпромбанк“, и могат да плащат за руски газ – стига да го правят във валутата, договорена в техните съществуващи договори. Оставяме настрана васалното положение, в което се налага Европейската комисия да ни спуска нареждания към нашата държава и нашият, уж български, Министерски съвет ги гласува единодушно, включително представителите на „БСП за България“, които иначе шестват по медиите и обясняват една съвсем друга теза, но възниква друг въпрос. Способен ли е, уж българският Министерски съвет, дори да разбира тези команди, които получава? Още когато „Газпром“ обяви новата схема на разплащане, реакцията на правителството беше, че ще остане на общата позиция на Европейския съюз и ще се грижи за общностните ни ангажименти, колкото и според нас от ВЪЗРАЖДАНЕ да е изпразнена от съдържание а самият министър-председател каза, че спирането на газа е проблем между Европейския съюз и „Газпром“ и България няма отношение към това. Новото правителство на уж Промяната хвърли България в хаос с поредица от кризи. След критичните за България и за българския бизнес месеци с рекордно високите цени на тока, въпреки че у нас се произвежда евтина електроенергия от тецовете, които имаме, и АЕЦ, която отново общностните ангажименти не ни позволиха да ползваме, дойде кризата с газа, за която ние от ВЪЗРАЖДАНЕ предупреждавахме още от февруари месец, сега ни предстои и криза с петрола, за която също предупредихме. От 27 април Кирил Петков и министрите му обикалят в телевизиите, лъжейки без скрупули, как Русия е спряла доставките на газ за България, и то без предупреждение, в рамките на 24 часа. Изредиха се куп оправдания защо България отказва да отвори сметка в „Газпромбанк“ и да продължи да плаща във валутата по договора си. Нито едно от тези оправдания не беше нито убедително, нито адекватно. Вероятно е България да понесе и санкции от тези решения. И докато европейските компании вече предприемат действия да поддържат газовите си доставки, българското правителство договаря покупки на същия този газ, но чрез посредници на по-висока цена. Как това е изгодно за българските граждани и за българския народ? Ако Вие имате отговор, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ нямаме. По данни от Bloomberg вече 20 европейски компании имат сметки в „Газпромбанк“ и още толкова са подали заявка. Компании като италианската Eni и ОМV ще преминат към откриване на сметки в рубли и евро в „Газпромбанк“, докато Кирил Петков заявява гордо, че няма да се поддадем на този шантаж. До него господин Василев гръмко обяви, че ако някой ни обяви война, трябва да е готов за нашия ответен удар. А ответният удар на тези двама господа е е насочен не към Русия или който и да е друг, а само и единствено към българските граждани. Българският народ обеднява всеки ден. Газът е поскъпнал със 138% за година, а бензинът и дизелът с близо 45%. Цената на тока за бизнеса достигна рекордни нива, повишаването на цените на храните е с над 21% рекордно за последните 14 години олиото се покачи с 43%, хлябът с 24%, млечните продукти с 21%, зеленчуците с 32%, цените в земеделието скочиха с над 70%, от които торовете с рекордните 153%. Инфлацията достига 14,4% според НСИ до момента, до края на годината прогнозите са, че това може да се удвои. И докато трудно разбиращите и възпроизвеждащи смислена реч български министри – уж български министри,

От ВЪЗРАЖДАНЕ свалихме доверие от това неадекватно и вредно правителство. Вярваме, че най-добрият техен ход е да подадат оставка още днес,

да използват лъжи в техните декларации. Благодаря. Господин Председател, надявам се, току-що разбрахте защо опозицията иска Вашето отстраняване – поради много простички неща. За разлика от председателя на Народното събрание, Вие сте

десетки хиляди избиратели, да му вземете веднага думата и да му кажете, че не се намира на пода, където се търкаля обикновено. Господин Ганев, колкото и да правите внушения, че бутам опозицията в ъгъла, направете анализ на двете изказвания – на господин Ананиев и Вашето. Не можете да се отнасяте с подобно отношение към Ваш колега народен представител с откровени обиди, господин Ганев. Предупредих господин Ананиев и щях да отнема и на него думата.

Всъщност исках да кажа почти същото, което господин Ганев каза, господин Председателстващ. Миналата седмица точно в абсолютно същата ситуация Вие отнехте думата на председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС по време, в което произнасяше произнасяше декларация от името на парламентарна група, която беше важна. Не си направихте щедростта да отпуснете още една минута, колкото трябваше, за да бъде довършена. След това дадохте думата на вицепремиера и министър по финансите и оттам започна скандалът, в резултат на който в момента Ви се иска оставката, и то основателно, защото за аналогични проявления на председателстващи в предишния парламент така е ставало. (Шум и реплики.) Процедурата е към него. него. Никога не прекъсвайте опозицията, когато прави декларация от името на група. Една минута, минута и половина отгоре – нищо няма да Ви стане да изслушате, може да чуете нещо. И никога не давайте процедура, която се превръща в реплика към политическа декларация. Вашата реплика към политическа декларация се изразява в действия, а не в критика на нашето мнение. Нашето мнение е такова, каквото е. Вие трябва с действия да покажете, че това, което говори опозицията, не е вярно. За съжаление, всичко, което казва опозицията, е вярно и на Вас не Ви остава нищо друго, освен да крещите от парламентарната трибуна. Съжалявам, колеги, не се прави така! Благодаря Ви, господин Чолаков. Понеже процедурата е по начина на водене, и аз ще кажа две думи в отговор на господин Чолаков. Господин Чолаков, Вие изразявате лично мнение, че искането за моята оставка е основателно, а самият Вие с Вашето изказване показвате ясно, че не познавате въобще и не сте запознат със ситуацията, която се разви миналата седмица, защото казвате, че не съм позволил на госпожа Атанасова да си довърши декларацията. Това не е вярно! Дадох три минути отгоре! Думата беше взета на госпожа Атанасова по време на процедура и беше взета на минута и четиридесет секунди. Забелязахте ли колко време се изказва господин Ананиев? Нямаше и минута! Така че аналогиите Ви са абсолютно неоснователни. (Ръкопляскания от Благодаря, господин Председател. Моята процедура е към Вас. Предлагам да наложите наказание на народния представител Цончо Ганев за двете обиди, които нанесе МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Сабрутев. Господин Цончо Ганев беше предупреден и при последващото провинение днес ще му бъде наложено наказание. Фактът, че има процедура за моята оставка въобще няма да ме смути да го направя. Няма да се огъна под натиска на опозицията. Нека да си внасят колкото искат

Уважаеми господин все още действащ заместник-председател на Народното събрание! Днес Вие показахте един класически пример за двоен аршин. Когато излиза някой от опозицията, му се взима думата, когато обаче излиза някой от управляващите, той се оставя спокойно да говори, да прави реплика. РЕПЛИКИ ОТ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА: Не е вярно! което уважаемият господин заместник-председател също ще се направи, че не го вижда. Употребявате думи, като лъжа, които той самият многократно призовава да не се употребяват. Може би обаче за Вашата парламентарна група има изключение. И в крайна сметка това, което правите, е абсолютно да погазвате Правилника и да показвате, че за Вашите хора може всичко, обаче за опозицията не може. Въпросът ми е следният: ще направите ли оттук така, че всеки, който се вмести в минута и 40 секунди, както казахте, че е било преди това, да може да прави всякакви реплики по същество без значение какво пише в Правилника, защото вече един път сте го допуснали

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ: Как ще не е вярно, моля Ви се! Отново репликирате от място. Имаме класически пример за едно двулично ръководене на Народното събрание не така, както е по Правилник, и не така, както повелява на промяна – не така, както повелява на една демократична коалиция, която българският народ е поставил в момента

уточнявам, че за по-малко от минута прекъснах два или три пъти господин Ананиев. Предупредих го, че ще му отнема думата и щях да го направя, ако той не беше спрял изказването си. Вие в залата ли бяхте, когато се разиграха събитията, за да твърдите, че е имало двоен аршин, господин Георгиев? Ами,

че е много лошо, когато управляващата партия подлага динена кора на избрания от тях заместник-председател на парламента. на парламента. Няма как, колеги, да се чете декларация от тази трибуна и впоследствие да се вземе отношение по тази декларация. Това е неписано правило във всички парламенти, не само в българския парламент. Но да излезе господин Ананиев след една такава декларация, да се опита и по всякакъв начин да да направи така, че ПП да сте в неудобна ситуация и в момента да се чудите как да излезете от тази ситуация, и поставяте заместник-председателя в неудобно положение. И затова, господин Заместник-председател, не Ви е за пръв път това. Отстъпете мястото на председателя на парламента,

Петър Петров за процедура, Искрен Митев също. И се надявам в някакъв момент да се върнем към дневния ред, колеги.

с оглед воденето на пленарното заседание. За скромния ми парламентарен опит от малко над пет месеца забелязвам едно нещо, което наричам тънкост при воденето на самото заседание касателно декларациите. Когато се четат декларации, особено от опозицията, то моето впечатление е, че веднага след това се правят опити да се правят изказвания по същество. Веднъж даже беше дадено от друг председателстващ право на лично обяснение след четена декларация. Моето заключение е, че декларациите в българския парламент сякаш предизвикват доста темперамент в народните представители, визирам и вече наложените забележки в това отношение. И очевидно, ако като председателстващи Вие и Вашите колеги изначално не допуснете опити, да кажем, за провокация след прочитането на една декларация, считам, че после ще избегнем едни доста неприятни процедури, каквито се заредиха и сега една след друга. Така например, ако при тази тънкост, която аз наричам, след прочетена декларация Вие проявите, как да кажа, едно по-изострено внимание към поискана дума от народен представител и проявите една малко по-голяма строгост касателно опитите за изказване, които се правят по същество, просто аз считам, че ще предотвратим и ще избегнем доста неприятни случаи след това – обвинения, последващи към Вас, и така нататък. Та това ми е просто градивно предложение към Вас, господин Председател. Моля да го приемете възможно най-добронамерено. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Петров. Така и го приемам. Господин Митев, заповядайте и Вие за процедура. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас, като обратно на това, което казаха колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, разбира се, в посока на това, че Вие сте несправедлив. Напротив, мисля, че се отнасяте строго и справедливо – така, както трябва да бъде. Ето конкретен пример. Излиза госпожа

Господин Митев, още веднъж и ще Ви наложа наказание, както предупредих господин Цончо Ганев. Господин Таслаков, и Вие ли за процедура? Да знаете, че компромисите свършиха. Който се отнесе с неуважение към колега, вече получава директно наказание. Благодаря. Абсолютно не, господин Председателстващ. Не ги слушайте тези преди мен, които взеха процедури. Ние сме изключително доволни от Вас и Вашите действия, Вашето ръководене. Продължавайте така да отнемате думата на опозицията, продължавайте така да давате дума на търкалящите се по пода след наши декларации. Колкото повече се задържите на Вашата позиция, толкова повече ще се вдигнат процентите на ВЪЗРАЖДАНЕ. Така че не се поддавайте, ние на Вас разчитаме! Благодаря. Добре, господин Таслаков, благодаря Ви. Колеги, за изказване по Законопроекта има ли желаещи? Няма. Прекратявам дискусията.

Колеги, подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН. Вносител – Министерският съвет. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма. С това предложението е прието. За процедура, госпожо Атанасова, заповядайте. Благодаря. Правя процедура на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника и след като нямаше заявени изказвания или обратни становища на така предложения законопроект, да подложите на второ гласуване Закона за ратифициране на Стандартното споразумение.

Господин Председател, колеги народни представители, правя предложение срокът по чл. 49, ал. 1 от Правилника за изменение и допълнение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за и постановяване на актове за обезпечаване на имущество, № 47-202-01-16, с вносител Министерският съвет от 31 март 2022 г., който изтича днес, да бъде удължен с пет дни. Благодаря Ви, господин Матеев. Има ли обратно становище, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване направеното от господин Матеев предложение. Гласували

за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН, № 47-202-02-12, внесен от Министерския съвет на 8 април 2022 г. Ратифицира Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН, Центъра за корпоративни приложения – Виена, и Държавна агенция „Национална сигурност“ на Република България за предоставяне на услуги за информационно комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН.

Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Откривам дискусия. Колеги, има ли желаещи за изказване? Няма. Прекратявам дискусията.

колеги народни представители, „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Република Унгария, Министерството на националната

относно Законопроект за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия,

2022 г. На заседание, проведено на 21 април 2022 г., Комисията по отбрана разгледа посочения законопроект. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на отбраната господин Драгомир Заков. Меморандумът относно способности за стратегически въздушни превози урежда придобиването, управлението, поддръжката и експлоатацията на самолети С-17 и други активи, необходими за удовлетворяване на националните потребности на участващите страни, включително такива в подкрепа на НАТО и на многонационални ангажименти. Самолетите С-17 и активите не могат да се използват за търговски цели, нито да се контролират от търговски организации. Съгласно Меморандума НАТО притежава придобитите по инициативата самолети и поддържащото оборудване, като участващите държави упражняват правата за тяхното използване и носят отговорност за всички задължения, произтичащи от експлоатацията на самолетите. Ежедневните дейности по управление на процесите на придобиване, използване и поддръжка на самолетите се осъществяват от изпълнителен орган – Агенция на НАТО за управление на въздушните превози. Документът се адаптира в терминологично и функционално отношение към проведената структурна реформа на агенциите в НАТО. С Договора се въвежда промяна в Меморандума, отнасяща се до фиксирани разходи по Програмата. Придобиването и управлението на самолетите изисква финансиране на така наречените Fixed costs и Operational costs. По отношение на тяхното определяне се въвежда принципът, че преценката за стойността се прави за всеки конкретен случай, като процесът се извършва на ниво изпълнителни структури в рамките на Програмата. Друга важна промяна е допускането на възможността за прилагане на STANAG 3113. Това е процедурен документ на НАТО, чрез чието прилагане ще може да се разрешава ползване на имущество по Меморандума, които са в базата на разполагане на самолетите – град Папа, Унгария, и от други държави – членки на Алианса, за строго определени цели и при заплащане на разходите. От правно-техническа гледна точка, с оглед улесняване ползването на документа, е решено от страните участнички Второто изменение да се състои в подмяна на целия текст на Меморандума с актуализиран вариант. Предвид това, след влизането му в сила Второто изменение ще представлява Интегриран международен договор, който ще урежда отношенията на участващите държави по инициативата, заменяйки Меморандума и неговото Първо изменение. От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането по финансовата рамка на Законопроекта взеха председателят Атанас Зафиров и заместник-председателят Николай Дренчев. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия,

Благодаря Ви, господин Зафиров. Откривам дискусия по Законопроекта. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията.

Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Република Унгария, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Първо гласуване. Режим на гласуване.

Благодаря Ви, господин Попов. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Филип Попов да преминем към второ гласуване на Законопроекта.

за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Република Унгария, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, правителството на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, правителството на Кралство Швеция и Департамента по отбрана на Съединените американски щати относно способности за стратегически въздушни превози Член единствен.

Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, правителството на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, правителството на Кралство Швеция и Департамента по отбрана на Съединените американски щати относно способности за стратегически въздушни превози, подписано от българска страна на 1 септември 2020 г. в София.

Благодаря Ви, господин Зафиров. Откривам дискусия по наименованието на Законопроекта, член единствен, наименованието на Подразделението „Заключителна разпоредба“

Подлагам на второ гласуване наименованието на Законопроекта, член единствен, наименованието на Подразделението „Заключителна разпоредба“ единствената Заключителна разпоредба, параграф единствен. Гласуваме ги анблок, така, както бяха представени от председателя на Комисията по отбрана Атанас Зафиров. Гласували

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на Борислав Гуцанов да допуснем до залата господин Иванов. Гласували

внесен от Министерския съвет на 31 март 2022 г. На заседание на Комисията по транспорт и съобщения, проведено на 12 май 2022 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на 3акона за морските пространства, вътрешните водни пътища

госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта и съобщенията, и господин Венцислав Иванов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Законопроектът бе представен от госпожа Красимира Стоянова, която заяви, че със Законопроекта се предлага транспониране в българското законодателство на разпоредби от Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО. С част от предложените разпоредби в Законопроекта се регламентират на национално ниво приетите в Европейския съюз принципи при определянето на пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателната дейност или от корабите, както следва: размерът на таксата да е такъв, че да не насърчава изхвърлянето на отпадъци в морето, съответно в река Дунав; - таксата трябва да покрива непреките административни разходи и значителна част от преките експлоатационни разходи, определени в Наредба № от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, като тази част трябва да е поне 30 на сто от общите преки разходи за действителното предаване на отпадъци през предишната година; размерите на таксата могат да бъдат различни в зависимост от категорията, вида и размера на кораба, предоставяните услуги на кораби извън установеното работно време в пристанището или опасността, която представляват отпадъците; таксата може да бъде намалена в зависимост от вида търговска дейност, за която се използва корабът, например при извършване на търговски морски превоз на къси разстояния или когато конструкцията, оборудването и експлоатацията на кораба доказват, че на него се генерират намалени количества отпадъци, които се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин. В Проекта на закона е разписана разпоредба, която предвижда таксата да се заплаща за всички кораби, които посещават или оперират в българското пристанище, независимо дали е ползвано пристанищно приемно съоръжение или не, поради което таксата е непряка. Със Законопроекта се регламентират и случаите на освобождаване на корабопритежател от заплащане на таксата. Това са случаите, когато са изпълнени едновременно условията корабът да извършва редовни превози, свързани с чести и редовни посещения на български морски пристанища, и корабопритежателят да има сключено споразумение за предаване на отпадъците и плащане на съответните такси в пристанище по маршрута на кораба. Предвидено е лицата, събиращи таксата на пристанището, да са тези, които могат да извършат освобождаване от заплащането ѝ – Държавно предприятие „Пристанищна Същевременно с други разпоредби от Законопроекта се определя частта от разходите, която не се покрива от таксата, ако има такава, да се заплаща въз основа на действително предадените от кораба видове и количества отпадъци. С допълнението на Разпоредбата на чл. 104, ал. 3 се разширява кръгът от лицата, които могат да правят предложения и да участват в дейността по въвеждане на международните и европейските стандарти за управление на безопасността и качеството, за опазване на околната среда

Със Законопроекта се прецизират и допълват и отделни текстове от Допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се предвижда и промяна на Кодекса на търговското корабоплаване, като целта е съобразяване с актуалната терминология, установена в Директива 2019/883. Предлага се и отмяна на разпоредбите от Кодекса, свързани с наказанието за капитан на кораб, който не изпрати или изпрати невярна информация за вида и обема на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, намиращи се на борда на кораба. Предвидени са и промени в други закони с оглед на привеждането им в съответствие с т. 2 и 3 от Решението на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, където в т. 3 се предвижда преобразуването на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Министерство на транспорта и съобщенията. В хода на дебатите по Законопроекта се изказаха народните представители Борислав Гуцанов, Златомира Мострова и Благовест Белев. Обект на дискусия бяха разпоредбите от Законопроекта, свързани с определянето и размера на таксата за приемане и обработване на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност. В тази посока бе зададен и въпрос към вносителите дали приемането на Законопроекта ще доведе до повишаване на размера на таксата, която ще се заплаща за всеки кораб, който посещава или оперира в съответното пристанище. Дебатирани бяха и текстовете, които посочват заплащането на непряка такса като един от основните принципи при определянето на таксата за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, както и дали е съгласувана с Министерството на финансите. Също така бе повдигнат въпросът дали в правната уредба, свързана с корабоплаването, съществува легална дефиниция на понятието „търговски морски превоз на къси разстояния“. След проведеното гласуване Комисията по транспорт и съобщения с 13 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на 3акона за морските пространства,

Има също така и Доклад на Комисията по околната среда и водите. Заповядайте, господин Генов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 47-202-01-17, внесен от Министерския съвет на 31 март 2022 г. На заседание, проведено на 10 май 2022 г., Комисията по околната среда и водите обсъди посочения законопроект. заседанието присъстваха: от Министерството на транспорта и съобщенията: господин Владимир Върбанов – заместник-министър, господин Венцислав Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, и госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“; от Министерството на околната среда и водите: господин Тома Белев – заместник-министър, госпожа Михаела Доцова – директор на дирекция „Правна“, и господин Валери Георгиев – държавен експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата“. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Върбанов. Той подчерта, че със Законопроекта в българското законодателство се въвеждат някои разпоредби на Директива

2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО. С промяната се регламентират на национално ниво европейските принципи при определянето на пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателната дейност. Таксата се заплаща за всички кораби, които посещават или оперират в българското пристанище, независимо дали е ползвано пристанищно приемно съоръжение или не. Регламентират се случаите на освобождаване на корабопритежател от заплащане на таксата, когато са изпълнени едновременно условията корабът да извършва редовни превози, свързани с чести и редовни посещения на български морски пристанища, и корабопритежателят да има сключено споразумение за предаване на отпадъците и плащане на съответните такси в пристанище по маршрута на кораба. Със Законопроекта се разширява кръгът от лицата, които могат да правят предложения и да участват в дейността по въвеждане на международните и европейските стандарти за управление на безопасността и качеството, за опазване на околната среда и за изискванията към персонала в пристанищата като български стандарти, като се добавя и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Отношение по внесения законопроект взе председателят на Комисията Манол Генов, който постави въпроса как ще се осъществява контролът – дали чрез дъното на корабите няма да навлизат чужди видове организми,

видове. Становище по Законопроекта изрази и господин Атанасов, като обърна внимание, че непряката такса, която се въвежда, противоречи на Закона за държавните такси. От Министерството на транспорта и съобщенията подчертаха, че предложените текстове са в пълно съответствие с изискванията на Директивата, където ясно и точно е определено защо таксата е непряка. Също така поясни, че Законът за държавните такси чрез Преходните и заключителните си разпоредби изрично изключва от обхвата си таксите, събирани съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 8 гласа „за“, без „против“ и 4 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 47-202-01-17, внесен от Министерския съвет на 31 май 2022 г.“ Благодаря.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Процедурата ми е по начина на водене, тъй като отварям Решение № 190 от 31 март тази година на Министерския съвет, с която се одобрява този законопроект, и се възлага в т. 3 на министъра на транспорта да представи Законопроекта в Народното събрание.

член на Министерския съвет. Тоест в момента имаме двойно неизпълнение. Първо, на решението на Министерския съвет. Второ, на Правилника на Народното събрание и липсата на представяне. Може да кажете така: беше, но този текст е нов. Той беше приет за първи път от Четиридесет и седмото другите народни събрания не са имали подобен текст и това беше връщането на промяната. Тоест новата промяна във връщането на парламентаризма, който очевидно отпада. Лично се притеснявам дали е добре господин Събев, надявам се, да е добре и да може да дойде, тъй като имаме и зададени два въпроса към него със срок на отговор 9 май, днес сме 18 май, и не са отговорили до ден днешен в Деловодството на Народното събрание. Затова, господин Председател, надявам се, в петък да се изпълни Разпоредбата на чл. 103, ал. 4 от Правилника, което означава, че когато министър, вицепремиер или премиер не отговаря на въпроси в указания срок от

Господин Събев, за съжаление, е възпрепятстван да дойде. Поддържах комуникация с него по този въпрос. Относно въпросите, които имате, неотговорени сега разбирам за този казус – ще го проверя и лично поемам ангажимент да говоря и с него, и с парламентарния му секретар да видим защо е забавянето, и да коригираме това, за да изпълним Правилника. За изказване Иво Атанасов. След това съм записал Благовест Белев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! При разглеждането на Законопроекта в Комисията обърнах внимание на нарушението, за използването на наименованието „не пряка такса“ и смятам, че тази такса противоречи на чл. 2 от Закона за държавните такси, а именно принципът на съответствие на държавната такса с направените разходи. По-силата на чл. 2 от Закона за държавните такси те биват прости и пропорционални. Простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, а пропорционалните такси се определят върху цената на документа и на услугата. В този случай, като липсва услуга услуга и таксата е дължима, според мен може да се говори за нищожност на този текст, касаещ не преките такси. транспорта смятат, че е допустимо приемането на такава поправка в Закона. Другото, на което обърнах внимание и което не е залегнало в Доклада на господин Генов – това е освобождаването по чл. 103в, ал. 1, т. 2. Обърнах внимание, че тук се касае за извършване на редовни превози, свързани с чести и редовни посещения на българските морски пристанища. Тези такси се събират не само на морските пристанища, но и на река Дунав. На река Дунав имаме както държавни, така и частни пристанища, и пристанища, отдадени на концесия. В този случай ще се дължат ли тези такси? Не може да се приложи чл. 103 за освобождаването от тези такси на корабопритежателите, които едновременно са и собственици на пристанища или са концесионери на пристанището. Това е непълнота в Закона има опасност да възникне противоречиво тълкуване в един следващ момент. Мисля, че трябва задължително в чл. 103в, в чл. 103в, ал. 1, т. 2 да бъдат посочени и хипотезите за освобождаване от заплащане на такава такса, ако приемем, че е законосъобразна на корабопритежателите на кораби по река Дунав. Там има и пет драгажни флотове, които са собственици на пристанищата, притежават собствени кораби, дълбачки за добиване на инертен материал, секции. Това означава ли, че не трябва да бъдат освободени от тези такси, защото Законът не разглежда такива хипотези? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Атанасов. Има ли реплики към Иво Атанасов?

Благодаря, господин Председател. Господин Атанасов, в общи линии съм съгласен с това, което казвате, защото наистина това е хипотеза. От друга страна, Законът ясно казва, че е за всеки кораб дали притежателят на кораб е притежател на пристанище, между другото, тази хипотеза съществува действително само на река Дунав, на морето няма такъв вариант, ще реши да си извади от единия джоб и да сложи в другия джоб, смятам, че

и притежавам 11 плавателни съда, кораби, които извършват различна дейност. Поради тази причина искам да задам въпрос към Вас, господин Атанасов. Не ми стана ясно – да, не е трудно да извадиш от единия джоб и да сложиш в другия, когато става въпрос за стотинки, но как ще издам фактура сама на себе си като материално отговорно лице и като получател на фактурата, и каква е логиката от това действие? Това е въпросът ми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Кирова. Трета реплика има ли към Иво Атанасов? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Атанасов. Госпожо Кирова, Вашият въпрос не трябва да бъде към мен, а към вносителите на Законопроекта. Относно колегата и това, което каза, че са уредени хипотезите на река Дунав – не, те не са уредени, защото по чл. 103, буква „в“, „в“, ал. 1, т. 2 изрично е посочено – морските пристанища, не е посочена река Дунав. Смятам, че изрично трябва да бъде уредена тази хипотеза, за да не се създават неправилни тълкувания, включително и въпросът, който постави госпожа Кирова. Трябва да бъде допълнено за корабите, собственост на

Благодаря, господин Председател. Ще използвам възможността да кажа няколко думи като коментар. Корабът и пристанището са различни субекти, така че независимо от кого се притежават, но съвсем основателно и господин Атанасов, и Вие повдигате въпроса. Фактът, че тук става дума за морски пристанища, дава основание да се предполага, че може да има някакви нерегламентирани изключения. Бих искал да направя следния коментар ще използвам факта, че капитан Венцислав Иванов е тук, за да отправя някои въпроси към него, ако прецени да отговори, ако не, просто да бъдат взети предвид моите бележки за следващия етап – второ четене на Първо, това е една Директива на Европейския съюз от 2019 г. Сега с този законопроект, ние транспонираме Директивата, която между другото, би трябвало да бъде транспонирана до 28 юли 2021 г., тоест закъснели сме.

се казва така: „Могат да бъдат определяни различни размери на таксата в зависимост от категорията, вида и размера на кораба, предоставените услуги на кораби…“ и сега тук „извън установеното работно време в пристанището или опасността, която представляват отпадъците“. Тук мен ме смущава частта от изречението „извън установеното работно време в пристанището“. Корабът няма работно време, корабът работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Тук съществува такава опасност – да се плати такса, тъй като идеята на Законопроекта е да насърчава предаването на отпадъците, тоест, с други думи, корабът плаща предварително, а след това дали ще предаде отпадъците или не, си е негов проблем, но по този начин се насърчава предаването на отпадъците на приемни съоръжения на пристанища. Тъй като се фиксира период от време, да речем, работното време на пристанището е остава един период от време, в който, ако кораби – нормално, да речем, контейнеровози, посещават пристанище за четири, пет, шест часа, ако те са извън работното време на кораба – таксата, която са заплатили, пристанището възпрепятства нейното консумиране, така да кажа, така че тук по този въпрос аз имам бележки. Втората бележка, която правя, е към т. т. 4 на същия член, където се казва: „Търговски, морски превози на къси разстояния“. Вярно е, че понятието „къси разстояния“ е директен превод от английски, но така не става ясно какво означава „късо разстояние“. Или вносителите да дадат определение за понятието „къси разстояния“ или понятието „къси разстояния“ да бъде заменено с „каботажни превози“, което е по-ясно, тъй като в нашето законодателство терминът „каботажни превози“ е определен – включва се плаването в границите на териториалното море, 12-милната зона.

кораби, които посещават морски пристанища. Тъй като настоящия вид на Закона за морските пространства прави разделяне между аз бих искал с този законопроект да се уточни – тъй като самата директива не прави такова разделяне, в Директивата понятието „кораб“ ясно е дефинирано. Нашият закон разделя кораб и яхта, като казва, че яхтата също е кораб, но на мен ми се струва, че ако остане така, тоест яхтите не са включени в определението за кораб, ще настъпи двусмислие, което сега например поражда казус, че яхта с пет човека на борда трябва да заплаща такси, каквито заплаща един кораб с 20 – 24 човека екипаж, който генерира далеч повече отпадъци.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Белев, аз съм съгласна с част от това, което казахте, с една единствена разлика. В Законопроекта в частта, в която са предложени измененията, не се споменават речни пристанища, а се въвежда която касае и корабоплаването по река Дунав. Така че това трябва да бъде прецизирано, защото ще създаде възможност, включително и за съдебни обжалвания при налагана такса по този начин. Смятам, че грешите, тази

защото заплащането на таксата не означава, че ако предадеш отпадъци, няма да платиш допълнителна такса, и то става абсолютно ясно, има отделна такса за тази цел. Частта от разходите, която не се покрива от така наречената непряка такса, ако има такава, се покрива въз основа на действително подадените отпадъци в приемните съоръжения и такава такса има в момента и тя действа. Всички пристанищни оператори и съответно корабособствениците са длъжни да подписват договори и да плащат такси, когато предават такива отпадъци, но тогава имаме действително извършена услуга и срещу тази действително извършена услуга има съответните такси. Това, което казахте за яхтите, има своя резон и може би в терминологията на това предложение бихме могли да заменим думата „кораб“ с „плавателни съдове“ и да бъде направена съответната класификация и изброяване според плавателния съд, защото в противен случай има много обтекаеми понятия в предложените промени, които ще създадат възможност за тълкуване. Аз имам обаче един въпрос към вносителите, тъй като няма представител на Министерството на транспорта, ще си позволя да се обърна към представителя на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. (Шум и Има представител на Министерството на транспорта. Да, значи към заместник-министъра на транспорта е въпросът ми в такъв случай, след като присъства в залата. Тези такси се събират от „Пристанищна администрация“ и собствениците на пристанища – тя може да се събира от „Пристанищна администрация“ или от собствениците на пристанища, или от операторите на пристанища, които

и работят хора. Аз ще Ви дам идентичен пример, даже по-фрапиращ, като казваме за кораб – имаме самоходни и несамоходни плавателни съдове. Несамоходните плавателни съдове дължат ли такса при посещението на дунавско пристанище? Не е посочено това, пак трябва да го... Вие казвате, че не дължат най-вероятно, но нека да бъде посочено изрично. Ако един кораб

Няма. Заповядайте за дуплика, господин Белев. Аз също разбрах, че господин Иванов е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, нали така? Това е (Продължаваме Промяната): Благодаря, господин Председател. Съгласен съм с колегите и с господин Атанасов. Госпожо Кирова, съгласен съм и с Вас. Поставяте много логични въпроси, така е.

пристанищата отразени. В предложения законопроект се включват само битови отпадъци, отпадъци по Анекс затова казвам, че измененията стимулират сдаването на тези отпадъци. За всички останали отпадъци по другите анекси си има приемни съоръжения, които са много специфични. Аз, между другото, и тук имам някои бележки, но това ще го направим вече в експертна среда, тъй като да не отегчаваме и колегите. Това е отговорът ми към Вашите бележки и косвено отговарям също и на господин Атанасов. Това, което казвате, е така. Пристанищата на река Дунав трябва да влязат със спецификата на корабите – несамоходен кораб, той се тласка от някакъв тласкач и поради факта, че на несамоходния кораб няма екипаж, той не генерира такъв тип отпадъци, които са в обхвата. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Благодаря Ви, господин Белев. Виждам, че изпълнителният директор на...

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Съвсем кратко изказване. Все пак на първо четене ние приемаме философията на този закон, а между първо и второ в Комисия това, което е необходимо, естествено, че ще бъде изчистено и направено по възможно най-добрия начин. Река Дунав е отбелязана в Законопроекта, че тя също е свързана с това замърсяване. Това, че наистина има пропуски в предходния закон, е видно, но отправям към колегите един апел, че това е по принцип какво се прави на първо четене, а не влизаме във всичките подробности, защото така започнахме малко вече да влизаме в детайли, които се правят в Комисията, която е водеща по дадения законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гуцанов. Реплики към Борислав Гуцанов? Заповядайте, госпожо Кирова, за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Гуцанов, репликата ми е към Вас. Надявам се между първо и второ четене, когато предложим промени, които да засягат и речните пристанища, да ги добавят в списъка с изключения и да добавят допълнителни изключения от таксите, да не решите, че поправките не са в духа на Закона и да ни ги отхвърлите, както се случи в Енергийната комисия с част от предложените поправки от нашата група, защото в такъв случай ще се окаже, че е трябвало да говорим сега, в момента на първо четене. В тази връзка искам да отбележа, че в списъка с изключенията към морските пристанища трябва да бъдат добавени и речните пристанища, да бъде записано това нещо, защото, ако духът на Закона е правилен да бъде насърчавано приемането на отпадъци, в никакъв случай не трябва да бъде гледано на това едностранно или да се създават възможности да се спекулира или по някакъв начин обтекаемо да се налагат тежести на различните оператори на пристанищата, не са необходими и създават истински административни пречки. Защото в изключенията, които сте добавили по-надолу, има някакви задължения, свързани с това, да се отчитат какви изключения има направени. Как ще се определи тази такса от пристанищния оператор, също не е особено ясно, защото, ако „Пристанищна администрация“ определи таксите за едно морско пристанище, те не могат да бъдат същите за речното пристанище. имаме ли някакъв ориентир за това какъв е размерът на тези такси и какво предвижда наредбата, какво предвижда Министерството по отношение на тях? Те също правят неконкурентоспособни част от българските пристанища. За каботажното плаване – нещо, което смятам, че е важно. Има голяма разлика между каботажното плаване при морските и при дунавските пристанища. Това също може да определи кръга на изключенията и би трябвало да се вземе предвид между първо и второ четене. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Кирова. Други реплики към Борислав Гуцанов? Не виждам. Заповядайте, господин Гуцанов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Кирова, абсолютно права сте, нямаме разминавания по това, което Вие говорихте преди малко, ще бъде обърнато внимание. Не съм вносителят, така че не мога да Ви отговоря по всичките въпроси, които ги коментирахте, но със сигурност ще бъде направено това, което Вие искахте и което говорихте преди малко. Има абсолютна логика в това, което казвате. Бъдете сигурна, че като възпитаник на Военноморското училище няма да допусна да има неща, които няма да отговарят на правилната експлоатация. Що се отнася до повишаване на дисбурсмента на корабите говорихме го по време на заседание в Комисията. Същата беше и моята теза, че не трябва тази нова такса да увеличи дисбурсмента, така че и без това не сме конкурентоспособни, що се отнася до Констанца, който е най-важното пристанище в Черно море, свързано с Варна и с Бургас – говоря „най-важното“, в смисъл като конкуренция, тази такса да не повиши дисбурсмента. Така че бъдете сигурни, че това нещо ще бъде направено по възможно най-прецизния начин и така ще го вкараме на второ четене в залата на Народното събрание. А що се отнася до река Дунав, казано е: размерът на таксата да е такъв, че да не насърчава изхвърлянето на отпадъци в морето, съответно в река Дунав. Духът на Закона е пределно ясен, че става въпрос както за Черно море, така и за река Дунав. Благодаря. Благодаря Ви, господин Гуцанов. Други изказвания има ли? Заповядайте, госпожо Кирова, за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Изказването ми е свързано с още един пример, който ще дам, за да стане ясно защо между първо и второ четене наистина трябва да бъдат прецизирани текстовете и се обръщам към представителите на Министерството на транспорта, които са тук в залата. Разбрах, че има заместник-министър. Или няма? Няма. В такъв случай към представителя от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Има речни пристанища, които имат така наречените маневрени кораби. Това са кораби, които правят обслужване и подават секциите за разтоварване в съответното пристанище. обикновено това са кораби, които са собственост на оператора на пристанището и много често могат да бъдат всъщност собственост на една и съща фирма, така че операторът на пристанището и корабособственикът може да са различни лица по смисъла на Закона за морските пристанища и вътрешните водни пътища, но всъщност по отношение на Националната агенция за приходите, след като са собственост на едно дружество, те са собственост на една фирма, на едно лице и на един субект. В този случай какво се случва с таксите и защо е необходимо на всички речни български пристанища, които имат маневрени кораби, а такива сигурно има и в част от морските пристанища и терминали, да налагаме една допълнителна такса, ако не изключим, ако не направим, разбира се, изключение между първо и второ четене, която ще представлява административна тежест, защото смисълът е да облекчаваме законодателството и да го правим по-лесно за онези, които работят, а не да им вменяваме допълнителни правила и и тежести буквално. Така че се надявам, че между първо и второ четене и този въпрос ще намери своя отговор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Има ли реплики към Росица Кирова?

Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република внесен от Министерския съвет на 31 март 2022 г. Моля, режим на гласуване.

(Реплики.) Не от място да са обратните становища. Добре, от трибуната няма обратно становище. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Росица Кирова срокът за предложения между първо и второ четене да бъде 28 дни. Гласували

влезе в стенограмата. „Проект! РЕШЕНИЕ за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. 2020 Г. Внесен е Проект на решение от групата на ГЕРБ-СДС. Моля някой от вносителите да представи Проекта. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, този проект за решение е внесен през месец април. Основанието, поради което внесохме този проект за решение, беше, че много отдавна, от края на 2020 г., е възложено от Народното събрание в друга регислатура извършването на одит за съответствие при сключване и изпълнението на договори за обществени поръчки от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа. Тогава одитът, който Народното събрание е възложил, е трябвало да приключи вероятно, защото видно от сайта на Сметната палата, на 18 октомври 2021 г. е връчен такъв проект на одитен за извършен одит за съответствие и съответно на две от лицата в качеството им на председатели на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в периодите 2016 – 2018 г. и 2019 – 2021 г. е връчен за становище. Към настоящия момент или по-точно в момента, в който темата за извършените одити от Сметната палата беше повдигнат в пленарна зала не от нас, на първо място, беше повдигнат от лидера на „Българската социалистическа партия“ и вицепремиер в момента – госпожа Корнелия Нинова, и всъщност нейният коментар касаеше друг възложен одит на Сметната палата, ние се обединихме заедно с колеги от БСП, че е редно всички одити, които Народното събрание е възложило на Сметната палата със свое решение, да бъдат представени в най-кратък срок в Народното събрание. Припомням, че този възложен одит на Сметната палата е възложен по предложение на БСП в мандата и четвъртото народно събрание, което решение беше подкрепено от управляващата тогава коалиция „ГЕРБ – Обединени патриоти“. В този смисъл ние сме убедени, че трябва да има публичност и прозрачност при всички процеси и в този смисъл е крайно време Сметната палата да представи този одитен доклад пред възложителя, а именно Народното събрание. Бих искала да добавя, че след като повдигнахме въпроса в пленарна зала, се оказа, че нямаше информация дали е изготвен този окончателен одитен доклад съгласно разпоредбите на Закона за Сметната палата и неговия чл. 49, но стана ясно и че почти шест месеца след връчване на одитен доклад, както обявих преди малко, на двамата заемащи постовете председатели на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ са изтекли сроковете за становища по него, на длъжностните лица не е изготвен окончателен и не е връчен окончателен такъв. Затова е важно сега с акт Проект на решение на Народното събрание може може би да привлечем вниманието на Сметната палата, че такива одити са извършвани, че тяхното възлагане е било преди повече от две години и че е крайно време да ни запознаят със своите констатации. Така или иначе, особено в момента е много актуална темата с тол системата. Знаете, че включително и днес част от протестните действия са насочени към разрешаване на подобен тип казуси, затова и занапред, ако вземаме информирано решение в Народното събрание по тази тема, е добре да познаваме заключенията на тези одитни доклади. И в този смисъл нашата парламентарна група предложи Проект за решение, а именно той е: Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад по извършен одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. Като втора точка от Проекта за решение сме предложили окончателният одитен доклад да бъде внесен до 20 април, но тъй като 20 април отдавна мина, то може би в хода на дебата ще направим редакционно предложение да се удължи срокът евентуално до 1 юни.

Това е редакционното предложение. Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. На първо място подлагам на гласуване редакционното предложение в точка втора срокът вместо 20 април да бъде 15 юни 2022 г. Гласували

за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.

РЕШИ: 1. Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад по извършен одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. г. 2. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния одитен доклад е до 15 юни 2022 г.“ С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. Прекратявам заседанието. Следващо редовно заседание ще се проведе утре от 9,00 ч.